to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 613 Predlagateljica zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akte ste primili. skladu sa člankom 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli zakona Odbor za zakonodavstvo, Odbor za turizam i Odbor za gospodarstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Poštovani zamjenik ministra turizma Ratomir Ivičić. Izvolite.

i dopuna Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo turizma preuzima u nadležnost obavljanje inspekcijskih poslova u području ugostiteljske djelatnosti. **Stazić,

Ovim prijedlogom zakona predlaže se da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti provode turistički inspektori Ministarstva turizma, da se Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti više ne propisuje nadležnost za nadzor nad obavljanjem neregistrirane ugostiteljske djelatnosti odnosno poštivanjem zabrane javnog oglašavanja ili reklamiranja neregistriranih pružatelja ugostiteljskih usluga budući da će ono biti nadzirano i sankcionirano po posebnom Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. I dodatno, ujedno se predlaže i brisanje obveze ishođenja prethodne suglasnosti sanitarnog inspektora o ispunjavanju sanitarnih uvjeta kada se radi o pružanju ugostiteljskih usluga izvan ugostiteljskog objekta. Sukladno novim propisima iz nadležnosti Ministarstva zdravlja koji su usklađeni sa odgovarajućim propisima EU. Hvala lijepa. Zahvaljujem. U ime Odbora za turizam govorit će poštovani kolega Beus-Richembergh. Izvolite. Odbor za turizam Hrvatskog sabora na svojoj 28. sjednici održanoj 11. veljače 2014. godine razmotrio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona i to kao matično radno tijelo na temelju članka 77. Poslovnika Hrvatskog sabora. Predstavnik predlagatelja uvodno je kao i danas pojasnio razloge donošenja predmetnog zakona po hitnom postupku, te sam sadržaj izmjena i dopuna. Dužan sam reći da je u raspravi predlagatelju bilo upućeno pitanje vezano uz mogućnost obavljanja ugostiteljske djelatnosti od strane udruga umirovljenika, odnosno klubova umirovljenika isključivo za svoje članove u vlastitim prostorima. I da je predstavnik predlagatelja u svom odgovoru dao objašnjenje da udruge umirovljenika ni dalje neće moći pružati svojim članovima ugostiteljske usluge budući da nisu u mogućnosti u svojim klubovima zadovoljiti rigorozne uvjete koji se uobičajeno primjenjuju kad je riječ o pružanju ugostiteljskih usluga osobito posluživanja alkoholnih pića. Po završetku rasprave predsjedavajući je predložio zaključak, a odbor usvojio zaključak da Odbor za turizam Hrvatskoga sabora predlaže većinom glasova i to 6 za, 2 protiv Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** i pozivam ponovo za govornicu poštovanog kolegu Gorana Beusa-Richembergha da nas upozna sa stajalištima kluba HNS-a. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Hvala lijepo. Što se kluba HNS-a tiče mi ćemo poduprijeti ove izmjene. One nisu opsežne, tek nekoliko detalja se mijenja ali važnih. Prije svega usklađujemo se sa novim sustavom, odnosno ustrojstvom sustava državnih inspekcija, razgraničavaju se ovlaštenja različitih inspekcijskih grana. Ono što je važno, ovdje se također ukida jedna bivša odredba koja zapravo znači nekih administrativnih prepreka i liberalizaciju postupanja kod onih uvjeta koji su ranije bili definirani kao obveza ishođenja prethodne suglasnosti sanitarnog inspektora. U tom slučaju, dakle radi se o jednom pojednostavljenju procedure. Nama to kao liberalima uvijek je milo i uvijek podržavamo skraćivanje skraćivanje postupaka i smanjenje administriranja. U tom smislu podržavam ovaj prijedlog. Hvala lijepo. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti donesen je još 2006. godine a njegove izmjene i dopune izvršene su 2008., 2009. i 2010. godine. Ovaj saziv Sabora također je u dva navrata mijenjao zakon i to prvi put u travnju 2012. godine kada je na kvalitetniji način uređeno obavljanje djelatnosti u kampovima, povećan je maksimalni kapacitet za usluge smještaja u domaćinstvu, omogućen nastavak djelatnosti u ranije kategoriziranom objektu, te je omogućeno nasljednicima iznajmljivača da nastave pružati smještaj u registriranim objektima. Drugu izmjenu i dopunu izvršili smo u lipnju 2013. godine i tada je dana mogućnost građanima koji nemaju uporabne dozvole za svoje objekte da mogu pružati uslugu smještaja temeljem privremenog rješenja pod uvjetom da su podnijeli zahtjev za legalizaciju tog objekta. A također je i dano upravljanje obavljanja djelatnosti iznajmljivanja članovima obitelji i vlasnika kategoriziranog objekta. Ovim poboljšanjima zakona otklonjene su određene prepreke za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, te je bitno smanjeno administriranje pri izdavanju rješenja. Osnovni cilj tih izmjena bio je staviti u funkciju što većeg dijela smještajnih kapaciteta i time povećati prihod od turizma. Ali ono što je posebno važno utjecati i na smanjenje sive ekonomije u ovoj djelatnosti. Pred nama su još jedne izmjene ovog zakona kojim se prvenstveno vrši usklađenje s odredbama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave. posljednjim izmjenama tog zakona ukinut je državni inspektorat. Inspekcijski poslovi u području ugostiteljstva stavljene su u nadležnosti Ministarstvu turizma. Pri tome Ministarstvo turizma ovim izmjenama postaje nadležno isključivo za nadzor onih subjekata koji pružaju usluge suprotno rješenjima izdanih od nadležnih tijela. Istovremeno predlaže se razgraničenje nadležnosti ovog ministarstva i Ministarstva financija koje je već temeljem Zakona o zabrani i sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti iz 2011. godine nadležna obavljati nadzor i sprečavanje obavljanja djelatnosti bez valjanih rješenja. je da će upravo ovakvo jasno razgraničenje nadležnosti pridonijeti boljem i efikasnijem djelovanju i jedne i druge inspekcije što je sigurno najučinkovitija aktivnost na suzbijanju zloupotreba kako u pružanju ugostiteljskih usluga tako i javnog oglašavanja ili reklamiranja neregistriranih subjekata se smanjenju sive ekonomije. Pored navedenog iz važećeg zakona briše se odredba o obavezi ishođenja prethodne suglasnosti sanitarne inspekcije kada se ugostiteljske usluge pružaju izvan ugostiteljskog objekta. Razlog tome je što u ovakvim slučajevima se izravno primjenjuju Uredbe EZ br. 852 iz 2004. i Uredba EZ br. 219. iz 2009. godine o higijeni hrane kojom je propisana primarna odgovornost pružatelja usluge, pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica. Na kraju ovom izmjenom vrši se usklađivanje prekršajnih odredbi te naziva nadležnih inspektora i tijela kojima se dostavljaju rješenja sa samim predloženim zakonskim tekstom odnosno sa nadležnostima ministarstava.

Zahvaljujem. Klub IDS-a predstavlja Valter Boljunčić. Izvolite.

Najveća promjena koja se ovdje odnosi ovdje ustvari na činjenicu da sada se na uslugu hrane i pića izvan ugostiteljskog objekata ne treba tražiti posebna suglasnost sanitarnog inspektora zato što je to u skladu sa drugim europskim propisima. Mi ćemo kao klub podržati ovaj zakon. Željeli bismo samo možda na kratko spomenuti određene primjedbe ili sugestije koje obrtnička komora, dio koji se odnosi na radnika u ugostiteljstvu dala Ministarstvu pa da ih ona eventualno razmotri u nekim možda kasnijim promjenama zakona ako budu nužno potrebne. Neke od stvari koje dakle eventualno su u budućem vremenu za promjenu zakona bile bi slično kao i ranije navedeno za kvalificiranu radnu snagu koja radi u ugostiteljskim objektima te za mogućnost da se radno vrijeme objekata dakle zakonom je dano od 0-24 ili 6-24 kako koje i mjesna da će lokalna zajednica može produžiti još dva sata u određenim dijelovima godine recimo kod Nove godine ili ljeti lokalna zajednica može i duže produžiti a ceh ugostitelja smatra da bi trebalo vidjeti radno vrijeme naročito restorana kod određenih proslova da bi moglo trajati i dulje. Načelno dakle ceh ugostitelja isto tako zalaže se za veću kontrolu ugostiteljske djelatnosti koja ne spada direktno pod ugostiteljske objekte nego se mogu usluživati i u nekakvim drugim prodavaonicama no definitivno to su stvari koje se više-manje stalno javljaju, koje će se

poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Pa kod ovog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti osnovna promjena je ona koja se odnosni na nadzor, na nadzor u hotelima, apartmanima, kampovima, caffe barovima, bifeima, pizzeriama itd. Ja bih se ponovno vratila samo na kratko u svoju županiju. Naime, kao što sam rekla u našoj Šibensko-kninskoj županiji od 1.1. imamo jednog turističkog inspektora. Taj turistički inspektor uz uz onih 164 agencije kontrolira nadzor 8 tisuća ležajeva u hotelima koliko ih ima naša županija. Naša županija ima i 45 tisuća ležajeva u privatnom smještaju, 12 tisuća smještajnih jedinica u kampovima, 12 Marina te prosječno godišnje nas posjeti 450 tisuća gostiju. Uz to imamo i preko 1500 različitih ugostiteljskih objekata tipa restorana, bistroa-a, biffe-a, caffe barova i I sigurno da će u ljetnim mjesecima tom inspektoru trebati ispomoć. Do sada je nadzor u tim objektima obavljalo preko 10 inspektora koji su sada raspoređeni šta u carinsku upravu, šta inspektorat rada i druge i naravno da taj jedan inspektor neće to moći kvalitetno obavljati i da će mu ponovno dolaziti i ispomoć kao i što stoji u Zakonu o turističkoj inspekciji iz unutrašnjosti. Tim inspektorima ćemo naravno morati osigurati smještaj, prehranu i dnevnice i baš me zanima koliko će tada nas stajati ta inspekcija a koliko do sada jer glavni motiv i razlog ove nove reorganizacije je bila racionalizacija troškova. Danas kada govorimo o nadzoru u svim gore navedenim objektima, ne mogu se ne prisjetiti i slučaja i zaštite gosta i kvalitete praćenja usluge od ovog ljeta. Naime gosti hotela u Istri i Senju koji su na vrijeme rezervirali i platiti svoj godišnji odmor, a ne treba zaboraviti da su prije toga morali i uštedjeti za njega i koji su svoj euro odlučili potrošiti u našoj zemlji, bili su izbačeni na ulicu ni krivi ni dužni. Zanimljivo je još više što se radilo o hotelijeru poreznom dužniku koji je bio dužan i u siječnju, veljači i ožujku u vremenu kada je sigurno mogao biti pečaćen s puno manje bolnim posljedicama i za gosta, a i za ugled hrvatskog turizma. Da je tada bio pečaćen, hotelijer je mogao na vrijeme otkazati boravak uz ispriku i bez stresa za goste i za turizam naše zemlje. I ovaj puta naglašavam da zatvaranje hotela sa izbacivanjem gostiju na ulicu bilo bi dozvoljeno samo u zaštiti zdravlja ili sigurnosti ljudi. Svi se rado hvalimo da je turizam naša najperspektivnija grana hrvatskog gospodarstva i da se zahvaljujući turizmu znatno povećava i broj zaposlenih, posebno u ljetnim mjesecima i da je ta brojka svake godine sve veća. U moru loših pokazatelja samo je turizam svijetla točka. To je naš tzv. nevidljivi izvoz u kojem nema prolaženja robe odnosno usluga preko granice i ovu godinu prihod u 2013. godini bilježi porast od 11,7%. Unatoč gospodarskoj situaciji u cijeloj Europi, prihod od turizma ima pozitivni trend. Ostvareno je 12,43 milijuna dolazaka što je 5,5% više i 72,1 milijun noćenja što je 4,1% više od prethodne godine. Od turizma se puno očekuje u svim pogledima, a turizam puno daje iako ne dobiva koliko zaslužuje.

da zapravo ima samo jednog inspektora koji će se brinuti o svemu onome. Vi ste naveli brojke neke da ih ja sada ne ponavljam, 8 tisuća kreveta plus 164 agencije i sve ono što ste nabrajali. Dakle sasvim sigurno da to jedna osoba neće moći raditi i da će vjerojatno biti bliže amo što je do sada bilo, a to je 10 osoba, što znači da neće doći do racionalizacije nego da će se trebati zaposliti ljudi koji će imati još dodatno troškove što znači da će u konačnici novac potreba za ovu djelatnost u vašoj županiji biti znatno, znatno veći nego što je to predviđeno i u smislu racionalizacije. No potaknuli ste me kada ste počeli govoriti o zatvaranim objektima. Naime apsolutno je neprimjereno da zbog banalnih razloga se zatvaraju ugostiteljski objekti kao što je to bilo nažalost prisutno ovo ljeto pa i među ostalim i u gradu Dubrovniku koji je perjanica hrvatskog turizma, a ne samo hrvatskog, nego europskog i svjetskog i apsolutno je neprimjereno da zbog totalno banalne stvari da se zatvori objekat na nekoliko dana jer tim gubi ne samo taj poduzetnik nego gubi i država. Nije naplatila ni PDV, dakle radi se trostruka ili višestruka šteta takvim činom. Ali isto tako trebali bi razmisliti, ne znam ovdje bio je do maloprije predstavnik Odbora za turizam, trebali bi razmisliti o inicijativi koju već jedno vrijeme upućuju ugostitelji, a to je da se omogući da platno sredstvo bude 8 kuna i euro. Mi smo danas u EU, uniji koja ima eurozonu i bilo bi logično da se omogući plaćanje eurima posebice u danima, recimo nedjeljom ne rade ni mjenjačnice, ne rade banke prema tome treba omogućiti da novci koji dođu u taj grad da se i potroše, to je prijedlog koji je išao sa mnogih strana. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara Branka Juričev-Martinčev. lijepo. Istina kolega, zadovoljan gost koji napušta ugostiteljski objekat, neku destinaciju ili našu zemlju je najbolja promidžba. Dobro se kaže, dobar glas se na daleko čuje, a loš još i dalje. Ne trebamo zaboraviti da nezadovoljan gost koji je napustio našu zemlju da će to ispričati svojim prijateljima, poznanicima, možda dati i u svoje medije i da je to nepopravljiva greška i nešto što će trajno nanijeti štetu našem turizmu. U ime kluba HDSSB-a govori Boro Grubišić. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine zamjeniče ministra sa suradnicom, kolegice i kolege zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti govori zapravo o novom preustroju inspekcijskih službi i nadležnosti inspekcijskih službi. Dakle, Državni inspektorat kao pokvarena ili bivša ustanova se raspodijelio na niz ministarstava pa onda ovdje u ovom zakonskom prijedlogu u ovom materijalu koji nije tako obilan, obilan, lijepo piše da se ovim zakonom predlaže da inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti provode turistički inspektori Ministarstva turizma umjesto gospodarskih inspektora Državnog inspektorata. Nadalje, da se rješenja za obavljanje ugostiteljskih djelatnosti odnosno pružanja ugostiteljskih usluga umjesto nadležnoj ispostavi područne jedinice Državnog inspektorata dostavi mjesnoj nadležnoj službi turističke inspekcije, dakle to je onome jednome jednome u Šibensko-kninskoj županiji, ponovo citiram kolegicu iz Šibensko-kninske županije. Dakle, za ugostiteljsku djelatnost koju pružaju oni koji nemaju registrirano pružanje ugostiteljskih usluga nadležna je ne više inspekcija Ministarstva turizma nego li inspekcija Ministarstva financija što je donekle i razumljivo s obzirom da djelatnost koja nije registrirana, ako se obavlja onda je u svakom slučaju netko i, podliježe netko i sankcijama ministarstva financijskim sankcijama Ministarstva financija pa je nadležna inspekcija Ministarstva financija.

se ona izravno primjenjuje a propisano je načelo primarne odgovornosti subjekta u poslovanju s hranom za sigurnost hrane. Dakle onoga tko pruža usluga odnosno priprema hranu on je izravno odgovoran, a ne piše ovdje da nema potrebe za prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora, tako piše u zakonskom prijedlogu. No u članku 2.je zanimljiva jedna formulacija za koju bih volio da i zamjenik ministra čuje pa da nam malo možda objasni ili nam pojasni. Dakle u članku 2.stavak 3.kaže da učesnici, možemo reći i sudionici ne moramo govoriti učesnici nego sudionici proslava, a jedna nomotehnička i ne znam ni ja kakva greška ili možda nije greška, ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica. Ne kaže jeli to u zatvorenom ili pak na otvorenom, a najčešće se podrazumijeva na otvorenom prostoru, a to znači da za takve manifestacije i za sudionike ili učesnike proslava nema potrebe za suglasnost sanitarne inspekcije. Ako sam dobro razumio tako piše. Eto uz to razjašnjenje ili objašnjenje bih završio svoje izlaganje i s obzirom na to da je vladajuća koalicija rekla da ona za svoje prijedloge i posljedice svojih prijedloga i odgovara dakle vlast predlaže i odgovara za provođenje i posljedice provođenja zakona pa onda evo neka pošto su ovaj zakon predložili i za njega odgovaraju HDSSB se ne bi htio miješati u te posljedice pa će ostati suzdržan po pitanju ovoga zakonskog prijedloga.

Razumljivo sigurno je ali specijalizacija i sužavanje djelatnosti inspektora će navesti da će češće otići neobavljenog posla. Npr. kada turistički inspektor dođe u neki objekt i nađe prekršitelja koji radi na crno, on mu ne može baš ništa. on mora doći u ured, on mora napisati dopis pa to proslijediti Carinskoj upravi pa onda taj nadređeni u Carinarnici mora vidjeti kada je raspoloživo vozilo slobodno pa onda poslati tog inspektora kada se ide u tom smjeru i slično do tada sigurno prekršitelja sigurno nema niti tog rada na crno. **Grubišić, Boro (HDSSB)** Kolegice Juričev-Martinčev ja sam rekao da za posljedice primjene ovoga zakona odgovara onaj tko ga je propisao. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem. Kolega spominjali ste sankcije Ministarstva financija, među ostalim sankcije se odnose i na to ako su blagajne zatekne osim kuna i eura ako se euri zateknu u blagajnama ugostiteljskih objekata. Dakle sankcije su predviđene za to. Već sam u prijašnjoj replici dotaknuo to pitanje sada ga želim malo jasnije imam dovoljno vremena. dakle u Dubrovnik dolaze subotom, nedjeljom, dolaze u jednom trenutku sa nekoliko kruzera iskrca se 10 tisuća gostiju. Nema šanse da tih 10 tisuća ljudi uđe u mjenjačnicu, koliko bi to trebalo jedno 5 tisuća službenika mjenjača koji bi trebali uredovat u nedjelju što je jasno nerealno. je jasno nerealno. Naravno jedan dio će plaćati karticama, ali jedan dio želi platiti eurima. Mi smo član EU u kojoj je euro platežno sredstvo, dakle ako ništa drugo iz tog razloga od 1.7.prošle godine smo trebali uvest mogućnost da kao članica EU imamo mogućnost plaćanja u ugostiteljskim objektima i sa eurima, barem to smo trebali ispoštivati i olakšati tim ugostiteljima onima koji rade u restoranima, koji pružaju turističke djelatnosti olakšat naplatu svojih usluga. Jer u konačnici gost želi popiti kavu, nema sa sobom karticu ima par eura i može platiti sa par eura tu kavu. Ali ne naš zakon to ne dozvoljava odnosno sankcionira one koji naplate u eurima svoju uslugu premda smo članica EU. Dakle apsolutno nelogičnost, to je jedan slijed nelogičnih stvari koji će dovesti do potpune neefikasnosti u tom sektoru. Kao što je već rekla kolegica Branka dakle potpuno neefikasan sustav smo stvorili na ovaj način primjenom ovih novih zakonskih odredbi. Kolega Matušić odgovorit ću vam slikovito, nekome to možda i smeta u mom govoru i mom iskazu. Naime, putovao sam vlakom iz Mannheima preko preko Münchena, Salzburga za Zagreb pa onda za Slavonski Brod, a na stanicama željezničkoj postaji Jesenice je ušao u došao je oko ponoći vlak u Jesenice, a u ponoć je ušao službenik Ljubljanske banke u vlak i vikao, vikao tolari, tolari. Dakle onaj tko je izlazio u Jesenicama već je u Jesenicama mogao u vlaku. Neka se popnu naši mjenjači na kruzer pa dok ih vozi sa kruzera čamcima do obale neka promijene kune, kune izvolite. Kolega Grubišiću evo znate da u našim malim mjestima diljem obale se ljeti organiziraju raznorazne fešte i feštice dobro ste primijetili da u članku 2. da se mijenja članak 11. I mislim u stavci 2. da nema ništa sporno da ugostitelj može povremeno za vrijeme trajanja manifestacija i ostaloga obavljati ugostiteljsku djelatnost bez suglasnosti sanitarne inspekcije. Međutim nije mi jasno ovo u stavku 3. učesnici proslava i manifestacija što ste upravo pitali zamjenika ministra na koga se to odnosi, je li se to odnosi na udruge, na klubove, na sportska društva koja učestvuju ili se to odnosi i na one što nose daske za pozornicu što montiraju rasvjetu ili na nekog pjevača koji ima manji honorar pa će i on imati svoj štand ispred bine i pozornice. I da li i takvi moraju imati crvene, odnosno sanitarne knjižice a znamo da su svi ugostitelji podložni čak po novome devet vrsti inspekcija pa tko će tih kontrolirati. Boro (HDSSB)** Kolega Jerolimov ostaje nam nada da nitko nema salmonelozu i da neće imati pa ćemo biti sretni, hvala lijepo.